um að hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag tekur því sæti 2. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í kjördæminu, Kári Gautason, en 1. varamaður á lista hefur boðað forföll. Lenya Rún Taha Karim og Kári Gautason hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju. Forseta hefur borist bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 488, um samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra, frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur,

um útvistun aðgerða vegna of langs biðtíma, frá Hönnu Katrínu Friðriksson, og á þskj. 724, um læknismeðferð erlendis vegna langs biðtíma innan lands, frá Hildi Sverrisdóttur.

Frú forseti. Nú bíða margir flóttamenn milli vonar og ótta og fylgjast með skeytasendingum á milli einstakra ráðherra. Hæstv. félagsmálaráðherra hefur lýst sig ósammála stefnumótun og aðferðum hæstv. dómsmálaráðherra, sem er vissulega gott, en mig langar að vita hvað táknar í raun. Flokkur forsætisráðherra, VG, getur ekki skorast undan ábyrgð á störfum dómsmálaráðherra og hæstv. félagsmálaráðherra ber sem slíkur líka ábyrgð á aðbúnaði og aðstæðum flóttamanna hér á landi og þar má nú heldur betur ýmislegt betur fara. Um helgina var hægt að lesa í Fréttablaðinu viðtal við úkraínska konu sem sagði aðstæður fjölskyldu sinnar ömurlegar. Henni var gert að flytja með skömmum fyrirvara upp á Ásbrú en foreldrar hennar voru sendir að Bifröst. Það fer ekki hjá því að maður blygðist sín örlítið yfir því að vera Íslendingur við að lesa um móttökurnar sem þessi úkraínska fjölskylda úr stríðshrjáðu landi fær. Konan lýsir óboðlegri framkomu Útlendingastofnunar og segir frá því hvernig fjölskyldan fékk ekki rúmföt, engin eldhúsáhöld, ekki potta eða pönnur en eitt glas til að deila, auk þess sem langt er í alla þjónustu. Þess er auðvitað varla að vænta að flóttafólk úr öðrum heimshornum mæti sérstaklega betra atlæti en hér er lýst. Frú forseti. Ég geri mér vel grein fyrir því að hæstv. ráðherrar geta ekki sjálfir staðið í að útvega fólki lágmarkseldhúsáhöld. En ég spyr: Er hæstv. forsætisráðherra ekki sammála mér um að betur megi gera en hér er lýst? Er hún ekki sammála því að stjórnvöld setja tóninn í samskiptum við fólk sem hingað leitar? Og að lokum: Er hæstv. forsætisráðherra sammála andstöðu félagsmálaráðherra við áform dómsmálaráðherra um stórfelldan brottflutning fólks héðan. Og ef svo er, fylgja einhver verk?

um hið sértæka og hið almenna. Af því að hv. þingmaður spyr um stefnu minnar hreyfingar þá má auðvitað lesa hana út úr tölunum því að það liggur algerlega fyrir að þeim hefur fjölgað umtalsvert sem hafa fengið vernd hér á landi frá því að núverandi ríkisstjórn tók við í lok árs 2017. Ef við tökum bara fjöldann síðan þá, þá hafa tæplega 3.400 einstaklingar fengið vernd hér á Íslandi. Þetta má líka lesa út úr alþjóðlegum samanburði. Þegar við berum saman hvað við tökum á móti mörgum hér á Íslandi miðað við til að mynda önnur Norðurlönd þá held ég að við getum sannast sagna sagt að við Íslendingar stöndum okkur í því að taka á móti fleirum en við höfum áður gert.

Ég vil um það segja að mér þykir mjög leitt að heyra af upplifun þessarar fjölskyldu sem rætt var við í Fréttablaðinu um helgina. Mér finnst liggja algerlega ljóst fyrir að við eigum að taka það alvarlega þegar slíkar ábendingar berast. Það hefur verið ákveðið að bæði framkvæmdahópur og stýrihópur um móttöku flóttafólks frá Úkraínu muni heimsækja þessi búsetuúrræði til að ganga úr skugga um að viðeigandi lagfæringar hafi verið sem bent var á að þyrfti að gera í úttekt Rauða krossins frá 18. maí síðastliðnum. Það er auðvitað eðlilegt að við leggjum okkur öll fram um að bæta móttöku fólks og gerum betur í þeim efnum. Það eru margar áskoranir en mikill vilji til að leysa úr því. Þannig að ég vil segja já, við höfum verið að taka á móti fleirum. Er hægt að gera betur?

Engu að síður sjáum við að fólk frá einstökum löndum á af einhverjum ástæðum greiða leið hingað inn, frá Venesúela t.d. miðað við Sýrland. Mig langar að spyrja hversu mörgum kvótaflóttamönnum við höfum boðið hingað til lands. Ég held að á síðasta ári hafi þeir ekki verið nema 34. 34. Hæstv. forsætisráðherra hefur talað á síðustu dögum um að það vanti heildarstefnumótun í málefnum flóttamanna. Hún hefur verið forsætisráðherra þessarar ríkisstjórnar fimm síðustu ár. Og hvar er sú heildarstefnumótun? Ég þekki þó að haustið 2017 tók hún, ásamt formönnum allra flokka á þingi nema Sjálfstæðisflokks, þátt í að skrifa undir plagg

Ég get líka bent á að innflytjendur eru hér fjölmennir. Hlutfall útlendinga er hátt í 20% á Íslandi og atvinnuþátttaka þeirra er há. Það eru hins vegar ýmsar aðrar áskoranir, ég get nefnt til að mynda menntun þeirra sem hingað koma. Við þurfum að huga miklu betur að þeim málum og það er það sem ég hef kallað eftir í ræðu um heildarstefnumótun, að við séum ekki bara að horfa á verndarkerfið, sem er mjög mikilvægt, heldur að við ræðum líka málefni útlendinga almennt. Í stjórnarsáttmála er sérstaklega fjallað um samspil atvinnu- og dvalarleyfa og ég vil segja það hér að vissulega hefði meira mátt gerast í þeim málum fyrr. En ég legg á það mjög mikla áherslu að félags- og vinnumarkaðsráðuneyti og dómsmálaráðuneyti vinni saman að því, ásamt aðilum vinnumarkaðarins og öðrum aðilum úr háskólasamfélaginu, að setja af stað vinnu sem greiðir fyrir því að hér verði hægt að sækja um atvinnuleyfi, eins og ég hef þóst lesa úr orðum fólks að sé mikill vilji til að gera hér á þingi, að það verði gert í sátt við aðila vinnumarkaðarins og að við mörkum þá stefnu að við séum ekki bara að taka á móti fleirum heldur að við séum að gera það vel og tryggja um leið góðar aðstæður fyrir öll þau sem hingað koma.

„Í sjávarútvegi ríkir djúpstæð tilfinning meðal almennings um óréttlæti.“ Svo segir í grein frá hæstv. sjávarútvegsráðherra sem birtist í morgun og það er allt rétt sem þarna er sagt. Þar er vísað til samþjöppunar veiðiheimilda og misréttlátrar skiptingar á ágóðanum af þessari sameiginlegu auðlind þjóðarinnar. Mig langar núna að taka upp þennan þráð og spyrja hæstv. ráðherra sérstaklega hvað hún ætlar að gera nákvæmlega í þessari samþjöppun sem hún nefnir.

En auðvitað þarf að kanna vísbendingar um hvernig fjárfestingar sjávarútvegsfyrirtækja hafa aukist í samræmi við stórbatnandi eiginfjárstöðu þeirra síðustu ár

taka á því hvernig við treystum markaðinn og hvernig við reynum að ýta undir tímabindingu samninga sem er algjört lykilatriði þegar kemur að því að tryggja þjóðinni auðlindina í sjónum. Mig langar að benda hæstv. ráðherra á að hún hefur góða reynslu af því að leita til stjórnarandstöðunnar sem heilbrigðisráðherra á síðasta kjörtímabili í grundvallarprinsippmálum eins og varðandi þungunarrof og kvenfrelsi á síðasta ári af því að Sjálfstæðisflokkurinn gat ekki stutt hana alla leið.

Þessi mikla samþjöppun aflaheimilda sem hv. þingmaður vekur hér máls á, sem er hluti af samþjöppun auðs almennt í landinu, er sennilega ein meginástæða þess hversu mikið er deilt um sjávarútveg og það kerfi sem við höfum mótað til að stjórna fiskveiðum. Ég tel að við þurfum að gera mikið betur í að grafast fyrir um þau mál svo að þau séu uppi á borðum. Það verður farið í það. Við erum ekki alveg á byrjunarreit í því. Við höfum töluverðar upplýsingar. En það er meinsemd í þessu kerfi að ekki sé augljóst hver þessi samþjöppun er

Hv. þingmaður spyr sérstaklega um þá aðferðafræði sem ég hef áhuga á að viðhafa í þessum efnum. Það er sagt af fullri einlægni að ég tel að hér sé um að ræða það stórt viðfangsefni að við getum ekki leyft okkur að nálgast það með þeim hætti að það snúist um það hver sé í stjórn og hver sé í stjórnarandstöðu. Af þeirri ástæðu þá er ég nú, og mun gera grein fyrir þeirri skipan á morgun, að setja saman annars vegar stóra samráðsnefnd með aðkomu allra þingflokka og helstu hagsmunaaðila líka sérfræðingahópa sem eru ekki með beinar flokkspólitískar tengingar til að fara sérstaklega í saumana á samfélagsvinklunum,

Hitt er síðan að við skulum ekki vera einfeldningar í þessu. Ég veit að samráðsnefndin er á leiðinni, en ég vil líka benda á að þetta eru 27 einstaklingar. Á endanum kemur þetta hingað inn í þingsal. Við þurfum að taka pólitíska afstöðu til ákveðinna mála, m.a. um tímabindingu samninga. Reynsla mín á síðasta kjörtímabili er sú í gegnum stjórnarskrárvinnuna að það var alltaf einn flokkur sem stoppaði það mál, einn flokkur. Framsóknarflokkurinn og Vinstri græn eru fylgjandi tímabindingu samninga en Sjálfstæðisflokkurinn ekki. Og þegar við komum að þessum stóru prinsippmálum þá þurfum við hér í þinginu að taka afstöðu til þeirra. Þess vegna vil ég undirstrika það að já, Viðreisn er sko tilbúin í það að taka á tímabindingu samninga, taka á samþjöppun, auka gegnsæi í sjávarútvegi. Allt þetta liggur fyrir. Við erum með öll þessi mál ár eftir ár liggjandi fyrir þinginu.

Auðvitað skiptir máli núna að læra af öllum þessum tilraunum sem hafa verið gerðar til að skapa meiri sátt í gegnum árin og þær hafa verið allnokkrar. Einhverjar þeirra hafa skilað árangri en ekki nægum. Við settum til að mynda á veiðigjöld á sínum tíma, á árinu 2012, sem var nýbreytni, sem hafa skipt mjög miklu máli.

Hver er staða á lestrarkunnáttu barna og ungmenna á Íslandi? Rannsóknir sýna að 39% barna eftir 2. bekk grunnskóla í Reykjavík árið 2019 séu ekki að lesa sér til gagns. Við höfum ekki upplýsingar úr öðrum sveitarfélögum.

og unglingar á Suðurnesjum, Vesturlandi og Norðurlandi vestra. Rannsóknir sýna að 92,5% innflytjenda eru á rauðu og gulu ljósi hvað varðar íslenskukunnáttu,

voru hvorki í námi eða starfi árið 2020 samkvæmt skýrslu ASÍ. Ástandið er hrikalegt. Þessar tölur tala sínu máli um lestrarkunnáttu barna og ungmenna. Samfélagsumræðan um þetta gríðarlega mikilvæga mál er þrátt fyrir ástandið lítil sem engin.

mál þegar kom að aukinni útgáfu barnabóka, þegar kom að tilraunaverkefnum eins og Kveikjum neistann í Vestmannaeyjum, sem ég veit að hv. þingmaður þekkir, og fleiri verkefnum sem lúta að íslensku máli, sem lúta að lestrarkunnáttu og öðru er varðar skólakerfið. Við erum að halda þeim verkefnum áfram af fullum þunga og það er spennandi til að mynda að fylgjast með verkefninu Kveikjum neistann í Vestmannaeyjum.

að það er aukin aðkoma ríkisins að þjónustu við skólakerfið og samtal ríkisins við sveitarfélögin og við kennarasamfélagið um hvernig þurfi að standa betur við bakið á grunnskólakerfinu. Það hefur verið allt of lengi við lýði sú stefna

með skólaþjónustu til að styðja við nemendur en líka kennara og starfsfólk í skólasamfélaginu. Það er því kannski ekki hægt að segja að það sé einhver ein patentlausn sem við séum að boða hér inn í framtíðina heldur bara jöfn og þétt samvinna á milli ríkis, sveitarfélaga og skólakerfis sem miðar að því að byggja áfram á þeim grunni sem hefur verð lagður síðustu ár. Þetta er gríðarlega mikilvægt hagsmunamál og ég tek undir með hv. þingmanni hvað það snertir.

Ráðherra hefur frumkvæðisskyldu í þessu máli og það er alveg skýrt að þegar þessar tölur tala sínu máli, þ.e. að ástandið sé hrikalegt, þá er það á ábyrgð ráðherrans, það er enginn annar sem ber ábyrgð á þessu.

Það var svokölluð Rose-skýrsla frá 2006 sem kom út í Bretlandi og í framhaldi af því setti breska þingið lög um með hvaða aðferð ætti að kenna börnum að lesa, hvaða lestrarkennsluaðferð ætti að nota.

heldur hefur ekki verið nægilega mikil samvinna á milli ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að grunnskólamálum og raunar leikskólamálum líka. Það sem ég kemst næst er að þessi aldarfjórðungur sem liðinn er síðan skólinn var fluttur yfir — að fyrstu árin þar á eftir var bara almennt sú stemning að við ættum ekki að skipta okkur mikið af þessu, ríkisvaldið. Ég held að það sé talsvert kallað eftir því núna og það er það sem við erum að vinna að.

Ég ætla ekki að standa hér í ræðustól Alþingis og þykjast vera sérfræðingur um þau mál. Hins vegar viljum við fylgjast með þessu tilraunaverkefni. Það er spennandi og það var sett af stað í samstarfi

Það gaf mér vonir um að hin mörgu ólíku sjónarmið sem fyrirfinnast á stjórnarheimilinu fengju aukið vægi í ríkisstjórninni í stað þess að ráðherrar yrðu einvaldar í sínum ráðuneytum eins og hefur tíðkast svo lengi. Það væri í anda þeirra samræðu- og sáttastjórnmála sem ríkisstjórnin segist vilja stunda. Annað hefur hins vegar komið á daginn, ekki síst þegar kemur að útlendingamálum, og við höfum fengið að fylgjast með tveimur ráðherrum takast opinberlega á í fjölmiðlum þar sem ráðherrar ýmist ljúga eða eru sakaðir um að ljúga. Hæstv. forsætisráðherra hefur talað um mikilvægi regluverks og þess að fara í heildstæða stefnumótun í þessum málaflokki og lætur það hljóma eins og það hafi engin slík stefnumótun farið fram. Þvert á móti hefur stefnumótun ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum birst fjórum sinnum í frumvarpi sem blessunarlega hefur verið stöðvað þrisvar sinnum og verður vonandi stöðvað í það fjórða en umrætt frumvarp hefur verið rætt í 13 klukkustundir og 15 mínútur í þingsal frá því að það var lagt fram árið 2020. Samþykkti hæstv. forsætisráðherra þetta frumvarp ekki fjórum sinnum út úr ríkisstjórn? Er þetta frumvarp ekki einmitt stefnumótunin sem forsætisráðherra segist kalla eftir?

Stendur hæstv. forsætisráðherra við stefnu eigin ríkisstjórnar í útlendingamálum og ætlar hún að láta hæstv. dómsmálaráðherra einum eftir að sjá um þessi mál án þess að hún og aðrir ráðherrar hennar flokks skipti sér af?

Að mínu viti var það nefnilega gæfuspor þegar Alþingi Íslendinga samþykkti lög um útlendinga 2016 sem tóku svo gildi 2017. Þau lög voru samþykkt í ótrúlega breiðri samstöðu, ekki fullkominni samstöðu en ótrúlega breiðri samstöðu. Ég man að þá var rætt um hversu mikið gæfuspor þetta væri, að við værum ekki að stefna þessum málum í skotgrafir eins og við höfum séð hjá öðrum þjóðum. Síðan þá hefur hins vegar komið á daginn að við erum ekki á eitt sátt um framkvæmd þeirra laga og túlkun þeirra laga. Mín skoðun er sú að lögin sjálf standist enn

og þeir tímafrestir styttir þannig að börn og fjölskyldur þeirra njóti forgangs þegar kemur að því að taka mál þeirra til meðferðar, hafi verið skynsamlegar ráðstafanir. En mín skoðun er sú að þessari löggjöf hefði átt að fylgja eftir með ákveðnu samráði um sýn og stefnumótun í málefnum útlendinga.

Ég fór með tölur áðan sem ég ætla að gera þann fyrirvara við að þær eru líklega frá upphafi árs 2017 en ekki frá upphafi síðasta kjörtímabils, bara svo öllu sé til haga haldið í þeim efnum. Við erum líka með mikinn fjölda útlendinga sem ekki er fólk á flótta, fólk sem kemur hingað og vinnur. Mér finnst á það skorta að við sem stjórnkerfi — og ég get tekið mína ábyrgð á því sem forsætisráðherra — vinnum nægjanlega vel saman í því að tryggja lífskjör og lífsgæði allra þeirra sem hingað koma, (Forseti

En svo er það kjarni málsins og spurningin sem ég fékk ekki svar við í fyrri ræðu: Stendur hæstv. forsætisráðherra á bak við stefnu síns eigin flokks í þessum málaflokki eða stendur hún á bak við stefnu Sjálfstæðisflokksins í þessum málaflokki? Er hæstv. forsætisráðherra ánægð með þá stefnumótun sem ríkisstjórn hennar hefur staðið fyrir í útlendingamálum og endurspeglast í þeim lagabreytingum sem ítrekað hafa verið lagðar til og hafnað og reyna á að fá samþykktar í fjórða skiptið?

Frú forseti. Ég vil bara segja það að það eru þrír flokkar í ríkisstjórninni og þeir eru ekki með sömu stefnu í útlendingamálum og að sjálfsögðu stend ég með stefnu minnar hreyfingar í útlendingamálum. Hins vegar er það hlutverk allra þeirra sem sitja við ríkisstjórnarborð að finna lausnir, líka þegar flokkarnir við ríkisstjórnarborðið eru ekki fullkomlega sammála. Það er bara eðli þess að sitja í ríkisstjórn, að ég tali nú ekki um að leiða ríkisstjórn. En af því að hv. þingmaður spyr um stefnumótun þá vil ég bara ljúka því sem ég sagði hér um það. Ég tel að

að ólíkar einingar stjórnkerfisins vinni saman en þessi stóri málaflokkur á það svo sannarlega skilið að ekki bara þessi tvö ráðuneyti heldur öll ráðuneyti, ég nefni hér menntamálaráðuneyti og önnur ráðuneyti, komi saman að því að tryggja heildstæða stefnu í málefnum útlendinga sem við sem samfélag höfum ekki mótað.

Í greininni dregur Ólafur fram að skattlagning séreignarsparnaðar felur í sér að skattleggja fjármunaeign eins og hún væri tekjur, eign sem erfist og er varin fyrir kröfuhöfum. Skattlagning þessara eigna miðast við þrjú þrep tekjuskatts. Fjármunaeignir bera 22% fjármagnstekjuskatt. Með óhóflegri skattlagningu er gengið nærri eignum eldri borgara en séreignarsparnaðurinn er laus til útborgunar eftir að 60 ára aldri er náð. Ólafur vekur athygli á því í grein sinni að greiðendum skattsins er mismunað því þeir falla eftir tekjum í þrjá flokka og við bætist sá fjórði í ljósi þess að þeir falla undir ákvæðið um fyrstu kaup íbúða og greiða engan skatt upp að vissu marki. Þessi mismunun verður Ólafi tilefni til að spyrja í grein sinni, með leyfi forseta, hvort jafnræðisregla stjórnarskrár eigi ekki við nema stundum. Af þessu tilefni vil ég spyrja hæstv. forsætisráðherra um viðhorf ráðherrans til þeirra sjónarmiða sem hér hafa verið rakin; ofsköttun í ljósi þess að eignir eru skattlagðar eins og tekjur sem þær eru ekki og mismunun milli greiðenda. Loks vil ég spyrja hæstv. ráðherra um þann þátt í grein Ólafs þar sem dregið er fram að skattafslættir skapa almennt ekki skattkröfur síðar og eru nefnd skýr dæmi um það í greininni. Undantekningin sýnist vera eldri borgarar, 60 ára og eldri, sem lagt hafa fyrir með séreignarsparnaði til efri ára til að mæta óvæntum áföllum eða eftir atvikum til annarra þarfa. Ýmsir myndu telja að komið væri aftan að þeim með þeirri ofurskattlagningu sem raun ber vitni.

Ég heyri þó að hann nefnir sérstaklega séreignarsparnaðinn í þessu tilviki sem og þá staðreynd að honum má ráðstafa skattfrjálst í tiltekin verkefni en ekki í önnur verkefni og hvort það stangist þá á við jafnræðisreglu. Það er kannski erfitt að draga þá ályktun en ég vil þó nefna það sem kom fram í nýlegri álitsgerð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fyrirkomulag húsnæðisstuðnings, sem séreignarsparnaðurinn er auðvitað hluti af, þar sem bent er á að

hann sé þá fremur að horfa í að fara ætti í almennar skattaafléttingar á öðrum þáttum séreignarsparnaðar fremur en að fara í hina áttina.

eins og gert var á sínum tíma, og taka þá til skoðunar, ekki síst út frá þeim ábendingum sem hafa birst um að það verði að endurskoða húsnæðisstuðninginn heildstætt þannig að hann nýtist best þar sem hans er mest þörf. Það held ég að sé kannski stóra verkefnið í þessu. Hvað varðar síðan almenn sjónarmið hvað varðar skattlagningu er ég náttúrlega þeirrar skoðunar, og get bara notað tækifærið til að ítreka það, að réttlátt skattkerfi snýst um að þeir sem mest hafa leggi hlutfallslega meira

Í þeirri grein dregur hann fram ágalla á skattaframkvæmd þegar kemur að skattlagningu séreignarsparnaðar, ofsköttun og mismunun milli greiðenda þvert á jafnræðisreglu. Hér er ekki, eins og Ólafur segir í grein sinni, við Skattinn að sakast heldur stjórnvöld í ljósi ákvæða í lögum um tekjuskatt. Ég spyr því ráðherrann, sem getur kannski svarað betur eftir að hún hefur lesið þessa fínu grein: Hvaða áform hefur hæstv. ráðherra um að ráða bót á þessum alvarlega misbresti í skattlagningu séreignarsparnaðar þar sem fólk, 60 ára og eldra, sýnist sæta afarkjörum á ómálefnalegum grundvelli? Hver eru áform hæstv. ráðherra til að bæta úr skák og fella skattlagningu á séreignarsparnaði sem fjáreign í eðlilegan farveg sem samrýmist sjónarmiðum um réttláta og sanngjarna skattlagningu íslenskra skattalaga um ólíka skattalega meðferð tekna og eigna?

séreignarsparnaðurinn í raun og veru verið nýttur sem stuðningur við sérstakra hópa og þá er sérstaklega verið að horfa til yngra fólks sem nýtir hann sem húsnæðisstuðning. Og eins og ég benti á í mínu fyrra svari er bent á það í nýjustu úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að það sé ástæða til þess að horfa á húsnæðisstuðninginn. Það er í raun og veru sama niðurstaða og kemur út úr nýjum húsnæðishópi stjórnvalda þar sem er bent á að þetta kerfi þurfi að taka til endurskoðunar. Út frá því sem hv. þingmaður segir eru rökin fyrir því vissulega mismunandi. mismunandi. Þess vegna tel ég að þetta stangist ekki á við jafnræðisregluna því að verið er að styðja sérstaklega yngri hópa til að komast í sitt eigið húsnæði. Spurningin er hvort það sé skilvirkasta leiðin, eins og hefur verið bent á, og hvort við þurfum ekki að skoða það í samhengi við annan húsnæðisstuðning. En ég tek brýningu hv. þingmanns og les greinina þannig að ég hafi betri svör fram að færa næst þegar við ræðum þessi mál.

Virðulegi forseti. Samkvæmt ákvörðun þáverandi heilbrigðisráðherra frá 7. nóvember 2019 verða opnaðar tvær nýjar starfsstöðvar heilsugæslu á Akureyri. Það er löngu tímabær uppbygging sem hefur dregist um of. Heilsugæslan á Akureyri sinnir vel yfir 20.000 manns sem deila einni heilsugæslu í úr sér gengnu húsnæði. Það er því mikið fagnaðarefni að loks verði tvær heilsugæslustöðvar á Akureyri. Önnur verður í nýbyggingu á tjaldstæðisreitnum við Þórunnarstræti og hin í endurgerðu húsnæði í Sunnuhlíð. En ég vil þó kannski bíða með fagnaðarlætin á meðan framkvæmdir hafa ekki enn farið af stað á nýbyggingunni. Oft á tíðum hefur reynst erfitt að fá sérfræðinga, hvort sem er á sviði læknisfræði eða annarra sérfræðigreina í heilbrigðisgeiranum, til starfa á landsbyggðinni. Leiða má líkur að því að auknir valmöguleikar hvað varðar rekstrarform í heilbrigðisþjónustu hafi í för með sér að auðveldara verði að fá heimilislækna til starfa á Akureyri og því er mikilvægt að gera starfsumhverfi þeirra eins fjölbreytt og aðlaðandi og unnt er.

Flokkur hæstv. heilbrigðisráðherra hefur talað fyrir svokallaðri blandaðri leið í veitingu heilbrigðisþjónustu og er kjörið tækifæri til að fara slíka leið, ekki bara til að fá fleiri sérfræðinga til starfa á Norðurlandi heldur einnig til að bæta þjónustu og valfrelsi notenda heilbrigðisþjónustunnar.

að taka þetta mál á dagskrá varðandi heilsugæsluna á Akureyri. Ég vil byrja á því að taka undir með hv. þingmanni og fagna því að þetta er þó komið í þennan farveg. Það er alveg hárrétt sem hv. þingmaður segir að heilsugæslan á Akureyri, þar sem hún hefur verið til húsa í Hafnarstræti, er komin til ára sinna og full þörf á því að gera bragarbót þar á. Það er búið að auglýsa eftir húsnæði undir heilsugæslustöð og síðan á að byggja nýja heilsugæslu fyrir Akureyri suður, eins og skiptingin er.

þegar frumathugun átti sér stað, en við leysum það. Það þarf frekara samtal sem er búið að vera á milli bæjarins, Framkvæmdasýslu ríkiseigna og ráðuneytis.

gefist vel hér á höfuðborgarsvæðinu, og þá vísa ég helst til kannana sem varpa ljósi á ánægju, virkilega ánægju með þjónustuna.

Suðurnesjum og í samráði við heilbrigðisstofnunina þar, HSS. Við erum komin á þann stað að það geti verið vænlegt og skynsamlegt að bjóða þann rekstur út.